ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Sedmo, Konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, drugo čitanje. Amandman je 626 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuje se odredbe Poslovnika koji se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandman je podnio zastupnik Zdravko li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Damir Kontrec, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupnici. Pred vama je Konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava kojim se ustanovljuju županijska i općinska državna odvjetništva, njihova područja i sjedišta u kojima će djelovati. Prema sada važećem Zakonu o područjima i sjedištima državnih odvjetništava u RH ustanovljeno je 55 općinskih državnih odvjetništava i 21 županijsko državno odvjetništvo. S obzirom na racionalizaciju mreže županijskih i trgovačkih sudova i zakonu koji je usvojen u Saboru prije nekoliko tjedana mi imamo sada 15 županijskih sudova i 7 trgovačkih sudova pa je bilo potrebno pristupiti racionalizaciji mreže državnih odvjetništava kako bi ista bila usklađena s mrežom županijskih sudova. Ovaj Konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava razlikuje se od prijedloga koji je bio u prvom čitanju. Budući su usvojeni primjedbe, odnosno prijedlozi koji se tiču spajanja županijskog Državnog odvjetništva u Zlataru odnosno Koprivnici. Tako je u ovom Prijedlogu prijedlog da se županijsko Državno odvjetništvo u Zlataru spoji sa županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu, a županijsko Državno odvjetništvo u Koprivnici sa županijskim Državnim odvjetništvom u Varaždinu. Sama racionalizacija mreže županijskih Državnih odvjetništava provesti će se i kao racionalizacija mreže sudova u Republici Hrvatskoj do 31. prosinca 2019. godine, a sukladno odluci o dinamici spajanja Državnih odvjetništava i osiguravanju potrebnih uvjeta za rad, tehničkoj opremljenosti, osiguranju prostornih uvjeta za rad državnih odvjetništava. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu, prvo su na redu klubovi. U ime Kluba HDZ-a uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite.

Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje Zakona o područjima i sjedištima Državnih odvjetništava kao jednu od daljnjih mjera iz strategije reforme pravosuđa i akcijskog plana uz tu strategiju koji je predviđao racionalizaciju mreže sudova i Državnih odvjetništava kao jednu od strateških mjera reforme pravosuđa. Naime, često čujemo kada smo razgovarali i o Zakonu o područjima i sjedištima sudova kojim smo smanjivali broj općinskih i županijskih i trgovačkih sudova pa smo onda uz te Zakone kao i uz ovaj Prijedlog zakona imali jedan duži vremenski period kao prijelazni period u kojem će se provesti stvarno spajanje dakle fizičko spajanje. Često smo slušali da donosimo zakone koji su samo na papiru i kojima se ne mijenja ništa osim ploča na fasadi i na ulazu suda. Tko imalo pozna pravosuđe zna da to jednostavno nije točno i da je smisao racionalizacije upravo u tom administrativnom spajanju. Spajanje sudova nije samo državnih odvjetništava nije samo sebi svrha niti je u konačnici jedina svrha, to je jedna, ali nipošto najbitnija ušteda na materijalnim sredstvima ili djelatnicima. Dakle, prvi ratio racionalizacije je mogućnost bolje organizacije suđenja, sudskih poslova i državno-odvjetničkih poslova. Prije svega mogućnost specijalizacije i sudaca i državnih odvjetnika a time učinkovitije profesionalnije, brže i neovisnije sudovanje sudovanje ili postupanje državnih odvjetnika. Što se tiče Hrvatske ta racionalizacija je krenula odmah nakon što je donijeta strategija počelo se sa projektima neki od njih su bili provođeni kao pilot projekti koji su se pokazali neučinkovitima i ne i ne dobrima, to je bilo oko projekta spajanja prekršajnih sudova sa općinskim, to je bio jedan europski projekt koji se pokazao da nije dobar, i prišlo se onda racionalizaciji po novom principu, dakle spajanje sudova iste vrste. Bolja organizacija se omogućava jer je na jednom području nemoguće predvidjeti višegodišnji priliv predmeta, obzirom na odredbe sudaca, Europske odredbe o sucima, o njihovoj nemogućnosti raspoređivanja i premještanja jednako tako olakšavanje ove fluktuacije u odnosu na državne odvjetnike. Ova racionalizacije odnosno spajanje sudova u veće i državnih odvjetništava u veće jedinice pokazalo se izuzetno dobrim, izuzetno učinkovitim i ono što jedino od ministarstva očekujemo ja to uvijek ponavljam, a to sam vidjela da je u prijedlogu nove strategije zacrtano, između ostalog i analiza učinaka racionalizacije da vidimo u konačnici da li smo sve one svrhe i ciljeve zbog kojih smo racionalizaciji pristupili i spajanju sudova da li su se one i da imamo egzaktne pokazatelje da su zaista dovele do bržeg i učinkovitijeg rješavanja sudskih predmeta. Dakle, što se tiče ovog Zakona koji je danas pred nama on slijedi Zakon o područjima i sjedištima sudova, imali smo također već jedan zakon kojim smo mijenjali područja i sjedišta Državnih odvjetništava u smislu općinskih državnih odvjetništava, dakle nakon smanjenja broja općinskih sudova sa 108 na 67 to je pratilo i smanjenje broja državnih odvjetništava tada sa 81 općinskog državnog odvjetništva koje je bilo ustanovljeno zakonom ali zapravo nije radilo nikada više od 61 državnog odvjetništva, tada je zakonom broj općinskih državnih odvjetništava smanjen na 55. Ovim zakonom koji je pred nama predlaže se smanjiti broj županijskih državnih odvjetništava sa 21 zakonskog, ali zapravo 20 županijskih državnih odvjetništva koja su radila na 15. Čime se taj broj izjednačava sa brojem županijskih sudova, dakle 15 županijskih državnih odvjetništava za 15 županijskih sudova i 7 trgovačkih sudova. Ovaj Zakon također i rješava pitanja nadležnosti državnih odvjetništava odvjetništava u pogledu trgovačkih sudova, što je posebno važno riješiti u ovom svjetlu smanjenja broj trgovačkih sudova gdje će se jedan trgovački sud protezati zapravo na područje u nekim slučajevima, na područje dva županijska suda, pa je onda važno riješiti i koje će državno odvjetništvo biti u tom slučaju nadležno. Evo, kao što sam rekla od 2008. počeli su se donositi Zakoni o spajanju sudova, najprije općinskih pa onda županijskih, i posljedično iza toga i zakoni o područjima i sjedištima Državnih odvjetništava čime se smanjio najprije broj općinskih Državnih odvjetništava a evo sada se predlaže smanjiti broj županijskih Državnih odvjetništava. Ja također vidim i iščitavam iz izvješća državnog odvjetnika odvjetnika za 2009. godinu da i sam državni odvjetnik ukazuje na potrebu racionalizacije mreže zbog bolje organizacije organizacije posla i poglavito zbog bolje opremljenosti iz razloga što stupanjem 1.9.2011. stupanjem na snagu novog Zakona o kaznenom postupku u odnosu na sva kaznena djela bit će potrebna dodatna sredstva i oprema za državna odvjetništva u kom smislu onda se i očekujemo ovo spajanje. Na tragu toga da se onda tako spojena državna odvjetništva mogu bolje opremiti i bolje ekipirati za sve poslove koje Državno odvjetništvo i čeka. I stoga državni odvjetnik apelira u ovom slučaju na ministarstvo da onda osim ovog administrativnog

Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a, HSU-a uvažena zastupnica Danica Hursa. Izvolite.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 prema kojima je ustanovljeno ukupno 15 županijskih sudova i 7 trgovačkih sudova predlagatelj predlaže područja i sjedišta županijskih državnih odvjetništava sukladno područjima i sjedištima županijskih sudova kao i područja i sjedišta općinskih državnih odvjetništava. Prema ovom prijedlogu ustanovljuje se 15 županijskih državnih odvjetništava i 55 općinskih državnih odvjetništava. Ja u svojoj daljnjoj diskusiji moram zahvaliti predlagatelju i osobno gospodinu tajniku na pozitivnim pomacima koji su se desili u ovom konačnom prijedlogu zakona. Naime, logičnije je i normalnije riješen status zagoraca i Koprivnice. Ali ja kod ovog prijedloga zakona kao zagorka moram izraziti svoj protest i svoje žaljenje zbog gubitka sjedišta županijskog državnog odvjetništva u mojoj Krapinsko-zagorskoj županiji. Naime, svima je jasno što znači imati sjedište suda, odvjetništva, policije ili bilo koje druge državne institucije u svom gradu u svojoj županiji. Moje Zagorje nažalost iz mjeseca u mjesec gubi sjedišta kao što smo već rekli županijskog suda, evo danas državnog odvjetništva, čini mi se da će doći na red i policija. Kada se tome nadoda slabo ili nikakvo ulaganje državnih sredstava u prometnu infrastrukturu, onda ne čudi što moja i slične županije nemaju iste šanse za razvitak gospodarstva koje je polazište svemu, standardu građana, zdravstvu, školstvu, useljavanju ili iseljavanju stanovništva, te u konačnici općem zadovoljstvu ili nezadovoljstvu stanovnika. Zagorke i zagorci ovakvu politiku i odnos prema Hrvatskom zagorju ne prihvaćaju i traže pravedan i zasluženi tretman. Hrvatsko zagorje ima resurse u koje ulaže maksimalno moguće, ali bez pravične potpore države ne može biti u ravnopravnoj utakmici razvitka i napretka. U tom smislu doživljavamo izmještanje sjedišta županijskog državnog odvjetništva. A budući je ovaj zakon slijednik Zakona o županijskim sudovima

Poštovani potpredsjedniče. Kolegica Hursa je izrekla nekoliko netočnih navoda. Ja razumijem prvo mislim da nije županija u ime koje je govorila samo njezina nego je u biti i naša. Ali netočan je navod da u Krapinsko-zagorsku županiju na nju je mislila država ne ulaže skoro pa ništa u infrastrukturu. To jednostavno nije točno, dapače mislim da moramo biti zadovoljni. To što su možda neki projekti usporili što se cestovne strukture tiče, to je možda istina. Ali mislim da Vlada vodi brigu u Krapinsko-zagorskoj županiji i da će se na taj način i A inače voli se reći sve da nije uredu, mislim da je to bil taj nazivnik ali ja to kao zastupnika iz Krapinsko-zagorske županije ne mogu prihvatiti. Zahvaljujem. Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Emil Tomljanović je prvi. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo ja ću na samom početku svog izlaganja ... naravno da je pred nama Prijedlog Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava koji u svakom slučaju treba poduprijeti. Naime, ovim zakonom uređuju se tri osnovne i bitne stvari koje apsolutno treba na početku apostrofirati i naglasiti. Dakle, prva od njih je ustanovljuju se županijska i općinska državna odvjetništva, zatim utvrđuju se njihova područja i tre će, određuju se sjedišta u kojima će djelovati i županijska i općinska državna odvjetništva. Ovaj zakon treba poduprijeti jer on zapravo slijedi logiku racionalizacije županijskih i trgovačkih sudova, odnosno rješenja i Zakona o područjima i sjedištima sudova kojima je određeno ukupno 15 županijskih sudova i 7 trgovačkih sudova. Dakle, radi se o prioritetu daljnje racionalizacije mreže državnih odvjetništava a koja bi na predloženi način bila umrežena dakle sa mrežom županijskih sudova u RH. Ali valja Ali valja istaknuti i to da je predmetni zakon izrađen ne samo temeljem te sheme, ne samo da bi se preklopio na Zakon o područjima i sjedištima sudova već i analizom idućih kriterija koji su bitni za određivanje i broja i sjedišta državnih odvjetništava i mislim da to treba posebno naglasiti, a i to stoji u posebnom obrazloženju ovoga zakona. najvažnije u svakom slučaju od tih kriterija su analiza broja predmeta, dakle broj predmeta. Isto tako vrlo bitan kriterij godišnji priliv predmeta i dakako broj državnih odvjetnika i njihovih zamjenika. Jer samo analizom i primjenom ovih kriterija u odnosu na predloženu mrežu može doći. Ja sam uvjeren da će doći do racionalizacije u svakom smislu samih državnih odvjetništva bez obzira radilo se o županijskim ili općinskim državnim odvjetništvima. Isto tako, prema samom prijedlogu za naglasiti je da se ustanovljuje ukupno, dakle sada ćemo imati ukupno 15 županijskih odvjetništava i 55 općinskih državnih odvjetništava. Od ostalih odredbi važno je istaknuti da će Ministarstvo pravosuđa osigurati za sva županijska državna odvjetništva radni prostor te tehnički opremiti županijska državna odvjetništva u njihovim središtima, uz napomenu da će ministar pravosuđa odlukom utvrditi da su osigurani uvjeti i kada su osigurani uvjeti za rad županijskih i državnih odvjetništava, a koja su nastala spajanjem spajanjem u njegovom sjedištu. I dakako, da se ne ponavljamo, evo ovo je drugo čitanje, sva ona argumentacija i ono sve što je išlo u prilog i ovom i u prvom čitanju dolazi do svog punog izražaja i u ovom drugom čitanju, ali uvijek kada govorimo o državnim odvjetništvima pa i o racionalizaciji mreže i broja državnih odvjetništava mislimo da njihov budući rad svakako treba sagledati ili sagledavati u svjetlu donesenog Zakona o kaznenom postupku dakle ZKP-a koji će u svojoj punoj dakle u cijelosti zaživjeti 1. rujna iduće godine kada će se primijeniti dakle na ukupnost rada svih državnih odvjetništava. Dakle, za poduprijeti je sva ona nastojanja koja će u idućoj godini, dakle ne samo racionalizacijom mreže županijskih i općinskih državnih odvjetništava nego i da će se i osigurati sredstva za njihov rad, za njihovu opremu, da će se ona nužno morati kadrovski ekipirati da bi se u cijelosti, u svoj svojoj punini mogao primijeniti na odgovarajući način i novi Zakon o kaznenom postupku. Shodno svemu izloženom mislim da ovaj zakon treba poduprijeti i u tom smislu njegova puna potpora i naravno, u nadi i vjeri da će se uz one zakone što smo ih već donesli, a koji se odnose na čisto sudbenu vlast, ovaj zakon dakle zaokružuje jednu tu pravosudnu sliku u smislu mreže pravosudnih institucija kako dakle čisto sudski tako sada i državno odvjetničkih. U tom smislu puna potpora ovom prijedlogu zakona. Hvala Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa, poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Tomljanoviću, slažem se s vama u podršci Konačnom prijedlogu zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava i naročito u onome segmentu u kojem ste i sami naglasili da će Vlada i odnosno državno odvjetništvo osigurati radne prostore u sjedištima državnih odvjetništava koja se sada ovim konačnim prijedlogom zakona spajaju. Hoću vam reći primjer iz prakse. Dolazim iz Brodsko-posavske županije i grada Slavonskoga broda u kojem prema konačnome prijedlogu zakona je sjedište Županijskog državnog odvjetništva s kojim se spaja ono Požeško državno odvjetništvo. U izvješću koje smo imali prilike razmotriti evo ovaj mjesec stajalo je da u Izvješću o radu državnih odvjetništava za 2009. Godinu stajalo je da osim Zlatara i Varaždina nigdje nisu stvorene pretpostavke i tako dobri radni za rad, s tim da je u zagradi stajalo a nema ni izgleda da će to biti riješeno. Rekla sam tada državnom odvjetniku, a reći ću to i vama, od tada, a izvješće je pisano 2010. godine u gradu Slavonskome brodu je Vlada riješila prostor za županijsko državno odvjetništvo jer je jedna druga državna institucija iselila iz toga prostora i taj prostor, vrlo kvalitetan prostor Vlada je dodijelila na korištenje županijskom državnom odvjetništvu. u prilog vjerodostojnosti hrvatske Vlade da će ovom racionalizacijom i usklađenjem sjedišta županijskih sudova i sjedišta županijskih državnih odvjetništava jednako tako da će Vlada kontinuirano raditi i prema zakonu u predviđenom roku 2019. godine da će sve aktivnosti na ovome biti završene. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Pa ako sam vas uspio dobro shvatit uvažena kolegice, a mislim da jesam, vaša primjedba u smislu replike na moju raspravu je bila da li su se u svim konkretnim slučajevima, a u vašem primjeru iz prakse zapravo ispoštivali ovi kriteriji koje pronalazimo u obrazloženju samog zakona. Ja tvrdim da jesu. Ja sam rekao koji su to kriteriji. A znate, kada se radi o racionalizaciji mreže bilo čega, a imali smo prilike slušat rasprave o područjima i sjedištima sudova i to kako županijskih tako i općinskih, svi mi koji dolazimo iz određenih sredina zapravo branimo svim silama ona stajališta koja nužno dovode do zaključka da baš u toj sredini mora biti sjedište te i te institucije. Međutim, to je vrlo teško postići u uvjetima kada dolazi do racionalizacije. Uvijek će postojati određene sredine koje će se u tom smislu pod navodnike smatrati ajmo reći zakinuti. Ali ja ću kazat da se ovdje ne radi o ukidanju institucija nego spajanju i provođenjem racionalizacije mreže županijskih državnih odvjetništava i sudova zapravo treba sagledavati Republiku Hrvatsku u svojoj cjelini i zašto zapravo mi očekujemo u smislu rezultata od svih tih institucija. Ako želimo da u svakoj sredini, baš svakoj sredini bude sjedište tih institucija mislim da se nećemo maknuti ono što se kaže dalje od početka, odnosno nećemo uopće moći niti pristupiti racionalizaciji mreže županijskih i općinskih državnih odvjetništava. Dakle kriteriji su tu, oni su takvi kakvi jesu, ja sam rekao koji su to kriteriji, dakle broj predmeta, broj županijskih državnih odvjetništava. Ne radi se o ukidanju institucija nego spajanju, a sve u smislu boljeg funkcioniranja pravosudnog sustava dakle kada se umreži i sustav županijskih sudova i sustav ili sjedište županijskih državnih odvjetništava. A bit ću vam iskren na samom kraju, kada se promisli dakle kompletno o teritoriju Republike Hrvatske u odnosu na broj županija, možda ćemo u dogledno vrijeme imat priliku raspravljat o nekim drugim zakonskim prijedlozima ovoga tipa, a koji će biti

Hvala lijepa, poštovani potpredsjedniče. Državni tajniče, kolegice i kolege. Pa eto ja sam se javila da bih još jedanput, kao što sam to učinila i u prvom čitanju ovog zakonskog prijedloga, dakle da bih još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo činjenicom da se po ovom zakonskom prijedlogu predlaže pripajanje Županijskog državnog odvjetništva u Čakovcu Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu. Doduše, obzirom na to da suštinu ovako predložene racionalizacije mreže državnih odvjetništava predstavlja njeno usklađivanje s mrežom županijskih sudova, ovakav razvoj događaja konkretno u Međimurskoj županiji bio je zapravo determiniran donošenjem Zakona o područjima i sjedištima sudova po kojem je Općinski sud u Prelogu pripojen Općinskom sudu u Čakovcu. Tada je zapravo kreiran argument za ukidanje Županijskog suda jer doista nije opravdano postojanje Županijskog suda za samo jedan Općinski sud. Slijedom toga ukidanje Županijskog suda ima za posljedicu i ovo ukidanje županijskog Državno odvjetništva, odvjetništva za kojem moram podsjetiti da je glavni državni odvjetnik nedavno govoreći u ovoj Sabornici o radu Državnih odvjetništava u prethodnoj godini izgovorio za Međimursko Državno odvjetništvo niz pohvala, isticao ga je zapravo kao jedan primjer prave efikasnosti. Međutim, očito je da je učinkovit i profesionalan rad, preslab razlog za opstanak državnih institucija. Ono što bih htjela reći ovom prilikom što me osobito brine vezano za ovakav razvoj događaja je da se pod krinkom ovakve racionalizacije javne uprave zapravo Međimurje doslovno i devastira i provincijalizira jer za sudovima i odvjetništvo otići će preko Drave u Varaždin i druge državne institucije i drugi javni servisi i to naročito nije dobro za lokalnu sredinu naročito za razvoj njegovog gospodarstva. Moram reći jednako kao što je rekla kolegica Hursa u svojoj raspravi za slučaj Zagorja, da lokalna vlast ima doista jedan maćehinski odnos prema Međimurju i zoran primjer za to je uz ovo ovo što se ukida Državno odvjetništvo, prije toga i sudovi, je Vladin katalog investicijskih projekata kojega je Vlada donijela u rujnu ove godine, a u kojem eksplicitno nema niti jednog projekta namijenjenog Međimurskoj županiji. Dakle, u katalogu investicija teškom 13 milijardi eura, nije predviđen niti jedan projekt za međimurje. U međuvremenu Međimurje sve više gubi i željezničku povezanost sa Zagrebom, iako moram to reći, Hrvatska je svoju prvu vezu sa Europom imala preko pruge koja je išla upravo Međimurjem. Pitam se nije li to razlog što ministar prometa nikako eto da dođe u Međimurje ni nakon niza poziva koji je dobio od aktualne županijske vlasti. Bojim se da je sve ovo na tragu percipiranja Hrvatske samo do Drave a ne do Mure. I zaključno ću reći da ovaj prijedlog racionalizacije, mreže Državnih odvjetništava nije po meni prava mjera racionalizacije već predstavlja jednu dodatnu centralizaciju i onako precentralizirane države, što će neminovno imati posljedice za daljnje zaostajanje većine Hrvatskih županija u odnosu na njenu metropolu i dakako daljnje povećavanje razlika koje su već sada zaista ogromne. Ova vlast naprosto ne želi biti svjesna činjenica da je svaki sustav a naročito tako složen sustav kao što je država, onoliko jak koliko je jaka zapravo njezina najslabija karika. (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ispraviti ću netočan navod iako mislim da nije dobro što se razilazimo ako smo iz iste županije u ovako važnim stvarima, međutim, moram reći i ponoviti ću da se ne radi o ukidanju već se radi o spajanju, radi se o racionalizaciji u odnosu na točno razrađene kriterije. Dakle, poštujmo tu razliku. Ono što moramo znati i stanovnici Međimurja da će u Čakovcu i dalje će biti uredovni dani, da neće biti otpuštanja a građani će uslugu uvjetno rečeno moći obavljati kao i do sada. I netočno je i odbijam ovo što ste kolegice rekli da netko izbjegava doći u Međimurje, to jednostavno nije točno, nemojmo tako govoriti, nemojmo koristiti ovu govornicu za takve kvalifikacije točno je da se dogovara dolazak i predsjednice Vlade u Međimursku županiju i nekih ministara ali ovo što ste zadnje rekli, oprostite se, koristite se jezikom HDZ-a što je meni osobno drago, jer očito da ste to tako upamtili, točno je to da je Hrvatska jaka koliko je jak njezin najmanji zaseok. Pa molim vas budimo korektni. **Jarnjak, Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom, na redu je uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. **Grbić, Ivo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, poštovani kolegice i kolege. Danas raspravljamo o Prijedlogu zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava koji je Vlada Republike Hrvatske predložila kao nastavak aktivnosti na reformu pravosudnog sustava, usklađivanja racionalizacije državnih odvjetništava donesemo racionalizaciju mreže sudova, osobito županijskih sudova. Želio bih podsjetiti da je Vlada Republike Hrvatske još 2007. godine donijela zaključak o započinjanju procesa racionalizacije mreže sudova u Republici Hrvatskoj, a koji se naslanja i ovaj prijedlog za racionalizacijom državnih odvjetništava. Sve te aktivnosti jesu reformski zahvati u području pravosuđa kao uvjet prilagodbe našeg zakonodavstva i ostvarenja ciljeva prema ulasku u Kriterij kojima se rukovodio predlagatelj u pripremi ovoga Zakona bila je analiza broja predmeta, godišnji priliv predmeta, broj državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika u županijskim državnim odvjetništvima. Kako je novim zakonom o područjima i sjedištima sudovima ustanovljeno 15 županijskih sudova tako se i ovim prijedlogom umjesto do sada 21 županijskog državnog odvjetništva ustanovljuje 15 županijskih državnih odvjetništava. Utvrđuju njihova područja djelovanja te određuju sjedišta u kojima će djelovati. Izražavam zadovoljstvo što je predlagatelj prihvatio neke prijedloge iznijete u raspravi kojima se Konačni prijedlog zakona razlikuje u odnosu na prijedlog zakona. Na temelju iznijetoga želim istaknuti da ću podržati Konačni prijedlog zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava kojim će se racionalizacija mreže županijskih Državnih odvjetništava provesti do kraja 2019. godine sukladno osiguranju potrebnih uvjeta za rad, tehničkoj opremljenosti kao i osiguranju prostornih i drugih uvjeta. Hvala. Zahvaljujem. I sada je na redu kao zadnji u pojedinačnoj raspravi, uvaženi zastupnik Damir SEsvečan. Izvolite. Pa evo pred nama je u drugom čitanju Konačni prijedlog zakona o područjima i sjedištima Državnih odvjetništava, čije donošenje ću podržati i apsolutno podržavam. Prilika je i želim naglasiti kako je donošenje ovog Zakona kao i niza drugih zakona iz oblasti pravosuđa koje smo u posljednje vrijeme donijeli. Rezultat reforme pravosudnog sustava koja je započela još u siječnju 2006. godine donošenjem Strategije reforme pravosuđa sa Akcijskim planom koji je akreditiran 2008. godine te je ponovno revidiran u svibnju ove godine, a čuli smo, odnosno evo danas smo i uvrstili u dnevni red. Pred nama je i donošenje nove Strategije koja će dakle se odnositi na razdoblje 2011. do 2015. 2015. godine. Mislim da nema dvojbe da je od početka provođenja reforme pravosuđa pa do danas ostvaren veliki napredak prije svega u stvaranju zakonodavnog i institucionalnog okvira za nezavisno, nepristrano, profesionalno i učinkovito pravosuđe što u konačnici doprinosi vladavini prava i pravnoj sigurnosti građana, a upravo je to sam uvjeren kvaliteta i brzina sudske zaštite građanima najvažnija. Naravno, dosljedno provođenje reforme važno je i za zatvaranje poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Što se tiče predložene racionalizacije mreže državnih odvjetništava ona se kao što je rečeno naslanja i rezultat racionalizacije mreže sudova koja je između ostalog imala za cilj dakle jačanje i ima za cilj jačanje učinkovitosti pravosuđa. Hrvatski sabor krajem prošlog mjeseca donio Zakon o područjima i sjedištima sudova kojim su ustanovljeni općinski, županijski, trgovački i upravni sudovi i utvrđeno njihovo sjedište i područje nadležnosti. ustanovljeno ukupno 15 županijskih i 7 trgovačkih sudova, te 67 općinskih sudova. Zapravo tih 67 općinskih sudova ustanovljeno je još novelom zakona iz srpnja 2008. godine i mislim da možemo konstatirati kako su već do sada vidljivi pozitivni učinci te racionalizacije općinskih sudova. Kao što se racionalizacija mreže sudova provodila prema točno utvrđenim kriterijima gdje se prije svega vodilo računa o opterećenosti pojedinih sudova, broju zaprimljenih predmeta tijekom godine i potrebnom broju sudaca za njihovo rješavanje ali isto tako i o primjerice geografskom položaju sudova. Tako se i kod racionalizacije broja državnih odvjetništava predloženih ovim zakonom vodilo računa o brojnim okolnostima. Prije svega napravljena je analiza godišnjeg priliva i broja predmeta, te broja državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika u županijskim državnim odvjetništvima. Također, što sam već i spomenuo vodilo se računa da se kod utvrđivanja područja općinskih i županijskih državnih odvjetništava slijedi ustroj, odnosno mreža sudova. Dakle, upravo prema tim kriterijima predloženo je ustanoviti 15 županijskih državnih odvjetništava, te već imamo ustrojenih 55 općinskih državnih odvjetništava koja će sada djelovati u okviru nadležnosti pojedinog županijskog državnog odvjetništva. Kao i za sudove sukladno dinamici spajanja, racionalizacija mreže državnih odvjetništava predviđa se provesti do 31. prosinca 2019. godine. Dakle, evo ukratko iz ovih navedenih razloga podržat ću donošenje ovog zakona. Hvala. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.